Продължаваме с дебата по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Господин Местан направи заявка за изказване. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, поддържам тезата си, че е недопустимо този важен законопроект да се обсъжда в отсъствието на министъра на образованието и науката, а на него собствено не му отива да скрие своята отговорност зад гърба на госпожа Банковска. Дори един отговорен министър би трябвало писмено да настоява тези разисквания да бъдат отложени за ден, в който е възможно неговото присъствие. Още повече, че законопроектът е ярък израз на отсъствие на ясна посока, да не говорим за управленски концепт, който да осмисли управленските решения и политики в сферата на висшето образование. По-скоро законопроектът е израз на политическа непоследователност. Припомням, че сме чували резерви по отношение на платеното обучение именно от министъра на образованието и науката. Говоря за платено обучение в държавни висши училища. Законопроектът също така е пример за поемане на прибързани ангажименти по време на една или друга среща, без тези ангажименти да се осмислят като елементи от цялостната система на висшето ни образование. Аз обаче взех думата, за да се обърна към колегите народни представители и да им кажа, че все още имаме основание да помолим законопроектът да бъде оттеглен и да не се разисква, защото този законопроект, уважаеми госпожи и господа, не би трябвало да има предмет, не би трябвало да има приложно поле. Защото приложното поле на закона е в свободният капацитет, а вижте какво гласи Законът за висшето образование.

„Свободният капацитет на държавните висши училища, на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии се усвоява поетапно, както следва:

Решението на Министерския съвет за определяне на местата в държавните и частни висши училища за учебната 2010/2011 г. е факт. Ако този закон е изпълнен именно от изпълнителната власт днес в нито едно държавно висше училище не трябва да има свободен капацитет. Прочетох неслучайно дословно разпоредбата на § 31, защото ако този параграф е изпълнен, не би следвало да има свободен капацитет в нито едно държавно висше училище, именно защото преди години ние постигнахме съгласие за необходимостта от масовизиране на висшето образование, необходимостта от разширяване на достъпа на български младежи до висше образование предвид растящата необходимост от квалифицирана работна ръка, която да осигури конкурентоспособността на българската икономика от гледна точка на нейното технологично обновление. Аз питам: кой е предметът на закона, ако не би трябвало висшите училища да имат свободен капацитет? И, забележете, ще отговоря на въпроса, който си задавам съвършено коректно: има свободен капацитет, въпреки тази разпоредба на закона. И точно тук е абсурдът на предложената законодателна инициатива. Уважаеми госпожи и господа, свободен капацитет във висшите училища има само по професионални направления, по които субсидираните от държавата бройки не се заемат поради недостатъчен интерес от страна на младите хора. За да бъда по-ясен, ще ви дам и конкретен пример. Ако по специалността „Физика”, да речем, има определени 80 места, общият брой на кандидатите е 50. Всичките да са издържали успешно конкурсния изпит, остават 30 незаети места. Ето това е свободният капацитет. Що се отнася до професионални направления и регулирани професии, които са атрактивни: право, медицина, архитектура, компютърни системи и технологии – капацитетът е запълнен отдавна. Там кандидатите, издържали успешно конкурсния изпит, са много повече от обявените свободни бройки, субсидираните от държавата бройки. Затова ви питам, понеже казвате, че висшите училища ще осъществяват допълнителен платен прием върху 10 на сто от свободния капацитет, моят простичък въпрос към вас е: как очаквате младежи, които нямат интерес към субсидираните от държавата бройки, изведнъж ще почувстват вътрешна потребност да се кандидатират за места, заемането на които предполага плащането на такса, съгласно проекта на закон, който ни предлагате днес? Това е алогично! Това бих казал е абсурдно! Точно обаче в абсурдността на предложения законопроект се съдържа и реалният риск за изкривяването и на пазара на труда. Защото, ако все пак ще се реализира платен прием, уверявам ви, скритата цел на законопроекта, за да изпълни тя ролята си на антикризисна мярка и да постъпят някакви пари в заинтересованите висши училища, скритата цел е следната: бройките от неатрактивните специалности да бъдат трансформирани към атрактивните специалности, които вече ви споменах. А това би било грубо нарушение на закона, това би било абсолютно некоректно, защото приемът на студентите вече ще бъде извън определения капацитет по професионални направления, което означава само едно – девалвация на качеството на крайния интелектуален продукт, произведен от висшето училище. Затова ли, уважаеми вносители, не конкретизирате кой именно капацитет се визира – дали институционалният или капацитетът по професионални направления? Вие нямате право на тази неопределеност, защото тази неопределеност ни зарежда с усещане за преднамереност. Приемът в държавните висши училища се осъществява въз основа на капацитета по професионални направления. Това изрично трябва да бъде записано между първи и второ четене, ако все пак наложите волята си и прокарате този законопроект. Трябва да е ясно, че става въпрос за 10 на сто от определения капацитет по професионални направления. А, че има разминаване между капацитета – институционален и по професионални направления, не е нужно да спорим, вие го знаете. Министерството ни предостави справки и разминаването не е в проценти, а в пъти разминаването между институционален капацитет от 12 хиляди и капацитет по професионални направления – 6 хиляди, например, в Нов български университет. Същото е положението и с Техническия университет, където институционалният капацитет е много по голям, отколкото капацитетът по професионални направления, но съотносим към казуса е капацитетът по професионални направления. Уверявам ви, че ако на второ четене, както струва ми се сте длъжни да го сторите, вие конкретизирате, че става въпрос за 10 на сто от професионалния капацитет, автоматично законът се лишава от приложно поле. Тогава питам: защо е всичкото това усилие? Какво правим? Аз се сещам за няколко основателни причини – че все пак има едно-две висши училища, които по една или друга причина не са изпълнили разпоредбата на § 31 и не са реализирали 100% от свободния си капацитет. Тоест законът трябва да поощри неизпълнението на действащия закон. Съжалявам - тежка, но вярна и коректна оценка. И второ, има по-особен интерес на някои университети, които в 2007 г. с Договора за присъединяване на България към Европейския съюз във връзка с принципа за свободно движение на хора и капитали и ангажимента на България, свързан с принципа на трансфер на суверенитет, да третират гражданите на Европейския съюз, студентите от страни – членки на Европейския съюз, равноправно със студентите, български граждани, се стигна до положение те да загубят огромни суми. Защото студенти от Гърция, от други държави – членки на Европейския съюз, които до 2007 г., собствено в Медицинския университет, плащаха по 5 хил. евро годишна такса, оттогава насам вече плащат по 300-400 лв. Но това е естествено - членството в Европейския съюз освен благо е поемане и на насрещни ангажименти. Ако идеята е да се реши техният проблем чрез въвеждане на стандарт за български граждани, който да бъде приложим и за граждани на страните – членки на Европейския съюз, кажете го! Но заради решаването на този частен казус, да направим усилие да го решим този въпрос, да не разваляме като цяло системата на висшето образование. Аз ще завърша с дефинирането на още един риск. Ако позволим шоково висшите училища да изпълнят останалия по една или друга причина свободен капацитет за платено обучение, нали се сещате, че това автоматично означава като ефект не за тази учебна година, но за следващата свиване на възможността за държавно субсидирано обучение от страна на младежите. Защото по необходимост субсидираните от държавата субсидираните от държавата места ще бъдат много по малко предвид ограничението никой да не може да провежда обучение извън определения капацитет по професионални направления. Затова много е важно от вносителите да чуем ангажимент. Ако сте съгласни, че не е възможно законът да се прилага спрямо институционалния капацитет, а непременно по отношение на капацитета по професионални направления, както между впрочем се определя и приемът в държавните и в частните висши училища, ще ви моля да поемете ангажимент и още сега да го заявите. Друг е въпросът, че с този акт вие практически ще оставите закона без приложно поле, каквото поначало не би следвало да има. Освен ако за пореден път не даваме знак на българското общество, че няма никакво значение какво пише в законите, ние ще правим каквото си искаме. Благодаря за вниманието.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

документите, създадени тогава, през 1997 г. одитът на Сметната палата е категоричен. Ще си позволя да прочета само две изречения от него като извод: „Очертава се трайна тенденция за комерсиализиране на висшето образование. Съществува реална опасност за рязко намаляване на качеството на българското висше образование и обезценяване на дипломите. В резултат на комерсиализиране на образованието във висшите училища, практически не се осъществява научна дейност”. „Стремежът да се увеличи броят на студентите, особено на тези от платено обучение в близките 5-10 години, може да доведе до сериозни проблеми като млади хора с дипломи за висше образование да не могат да се реализират. В резултат на това може да се породи социално напрежение, стремеж за реализация извън страната, отчужденост и други негативни явления”. Сметната палата, която е една строга финансова институция, за да си позволи такива близки до емоционалните изводи, означава, че през 1997 г. е имало действително сериозно проблеми по приложението на този закон. Както колегата Методиев, така и аз бих попитал: какво се промени от тогава към днешния момент, за да се връщаме към нещо, което е отменено, което е доказало, че не работи и създава финансово-счетоводни проблеми? Също така бих казал, че предложението

„Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност”. Според мен предлаганото изменение е форма на държавна помощ, което е недопустимо и противоречи на Конституцията. Също така съгласно чл. 53, ал. 6: „Държавата насърчава образованието, като създава и финансира училища, подпомага способни ученици и студенти”. Питам аз: как подпомага способните студенти, като им въвежда имуществен ценз? В Комисията по образованието тази промяна беше ревностно защитена от представителите на медицинските университети в България, тъй като, видите ли, имало голям наплив на чужди граждани за обучение в специалност „Медицина” и тези чужди граждани плащали безумно евтино в България, за да следват. Тъй като не може да въведем дискриминационна мярка, уеднаквяваме условията, като вдигаме летвата и правим скъпо платено в сферата на медицината специално, като горните нива стигат 16-17 хил. лв. годишно. Това по шест години обучение в „Медицина” прави около 120 хил. лв. Питам аз: един млад специалист с начална заплата 1000-1500 лв. колко години, образно казано, извинявам се за израза, ще избива обучението си, ще избива инвестицията в обучение, за да може да се реализира на пазара? Не съм съгласен с колегата, уважаемата Галина Банковска, че сигналите на правителството с оглед наличието на 40 млн. лв. като обезпечение по Закона за студентското кредитиране, тези сигнали са в съответствие със сегашната промяна в Закона Закона за висшето образование и платената му форма. Напротив, Законът за студентското кредитиране, който все още не се прилага на практика, създава правната възможност студентът при облекчени условия, за които гарантира държавата, да получи кредит и да инвестира в себе си,

образователен пазар. Те много ясно и категорично записаха в своето становище, че ако това е антикризисна мярка, тя трябва да има палиативно, временно действие. Така записана, тази временна мярка не се ограничава за следващата или по-следващата академична година.

няма определено целево разходване. Аз питам: допустимо ли е това с оглед автономията на университетите? И дали ректорите ще инвестират в материалната база, в иновации, в наука, или ще инвестират в хонорари на пътуващи

ентусиастите да платят ще нараснат значително. Макар това да е пренебрежимо малко перо, следва да се има предвид, че държавният бюджет ще се натовари със здравното осигуряване на студентите платено обучение в държавните

няма да проработи. Аз също съм песимист, че между първо и второ четене бихме могли да постигнем по-добри текстове. Категорично нивото на висшето образование с тази промяна ще спадне. Разпознаваемите в европейското образователно пространство седем, осем до десет университета като запазена, добра мярка за образователна услуга ще девалвират, тъй като ще станат част от платения и неравностоен пазар на образователни услуги. Много пъти се повтори изразът „пазар на образователни услуги” в комисията. Аз апелирам: който иска да бъде частник, да бъде така добър да учреди частен университет, да набере фондове и да бъде частник от – до. Тази смесена форма на управление

на сградите, инвентара, инфраструктурата, която ползващ. Тя е държавна собственост и е недопустимо да развиваш частна дейност в държавна собственост без да си плащаш. Говорих си с колеги на шега, като антикризисна мярка това е все едно на нас – депутатите, да ни разрешат в сградата на Народното събрание след работно време да извършваме консултантски услуги. Колеги, това е недопустимо. Аз апелирам към колегите от ГЕРБ да преосмислят своята позиция, за да сме разпознаваеми, както казват в Министерството на В противен случай ще сме разпознаваеми само между Калотина и Перник. Благодаря ви.

трябва да вземе предвид това, ако работи като политическо мнозинство. Има обаче един момент, за който малцина си дават сметка. Искам да го напомня на всички в залата, а особено на ГЕРБ. Има една част от досието на тази тема, неизвестна на ГЕРБ. Сега всички ще разберат, че историята не започва от миналата година, а има стари корени. Досието на темата е следното. 90-те години, през 1999 г. след много сериозен дебат тази зала гласува категорично, с национален консенсус „за” отменянето на този текст. Какво означава да се пипат закони, гласувани с национален консенсус?! Какво означава това?! Това е да рушиш части от държавността, върху която всички убедено сме сигурни, че нещата вървят по достатъчно добър начин. Аз съветвам ГЕРБ въобще да не посягат на законите, приети с национален консенсус. Това е опората на една история, за която така или иначе те ще се убедят, че е съществувала преди да дойдат да управляват страната.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Изказвам се и като народен представител от ГЕРБ, и като университетски преподавател, независимо че не съм един от вносителите на законопроекта. Искам да кажа, че има и добри идеи, макар че чухме какви ли не неща против. Господин Костов, Вие също сте дълги години преподавател. И отляво, и отдясно има достатъчно преподаватели. Знаете, че в годините, когато сме обучавани,

това предложение и са на високо ниво. За тях има повече желаещи. Съгласен съм, че има специалности, които по Програма 2020 са жизнено необходими.

каква реформа да се направи и как да се направи тя, за да се повдигне нивото на висшето образование. Колегата Стоичков вече каза тук, че от това, което се предлага, равнището на образованието няма да се качи нагоре. Във връзка е всичко казано. И господин Костов е прав, че не може да се каже много, но може да се каже едно много важно нещо, което всички забравихме – господин министърът би трябвало преди да

Защо миналата седмица една медия изнесе намеци, че в тези банкови сметки има десетки милиони левове и те продължават да искат пари от държавата? Дали това е вярно трябва да се установи със сигурност, защото, както знаете, в България всеки слух е наполовина верен. Тази система на образование и абсолютната автономност на университетите, не само академични, ги превърна в едни пирамиди. Уважаеми колеги, докато тези пирамиди с всеобщи усилия и главно със съдействието на самия министър на образованието не бъдат ликвидирани, нищо няма да се получи, ние ще преливаме от пусто в празно с подобни предложения. е кризисна мярка, това не е антикризисна мярка. Няма да има никакви последствия и аз ще напомня на колегите от комисията и на останалите колеги, които са в залата, че Академичният съвет на

господин Веселин Методиев, се отказа от своята идея и твърди, че той няма нищо общо и че Академичният съвет бил виновен, и т.н. Аз не зная кой е „за”, освен ръководството на Архитектурната академия и ръководството на Медицинска академия. От тази работа няма да излезе нищо и пари няма да дойдат, ще дойде само вреда. И обществото е наясно с това. Социологическите изследвания показват, че близо 70%

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз няма да подкрепя предложения законопроект. Няма да го подкрепя с пълна убеденост, но преди това ще започна с отношение по повод отсъствието на министъра. Преди малко проф. Станилов каза, че съжалява, че министърът не е в залата. Не, проф. Станилов, аз упреквам министъра, че не е в залата. Упреквам го в смисъл, че след като той е извън страната, можеше да поиска и щеше да бъде уважено неговото мнение, законопроектът да се гледа в ден, когато той е на разположение. Законопроектът е внесен от седем народни представители, но ако той бъде приет, министърът носи отговорност за изпълнението на този законопроект. И няма да споменат тези народни представители, които са го внесли, а ще кажат, че по времето на министър Игнатов е възстановено платеното обучение в държавните висши училища в страната. По тази причина той трябваше, беше длъжен да присъства при обсъждането в залата. Оттук преминавам към изказвания, които бяха направени, които говориха, че решението в 1999 г. е прието с консенсус. но позволете ми да кажа, че аз като член на Комисията по образованието и науката тогава, в Тридесет и осмото Народно събрание, си спомням яростната съпротива, която депутатите от БСП, членове на комисията, оказаха отначало за приемането на промяна, чрез която да отменим платеното обучение. Вероятно те бяха под натиска на определени ръководители на висши училища, ректори, някои от които в следващото Народно събрание се оказаха членове на Парламентарната група на Коалиция за България. Но след това, при представянето на всички аргументи и при общественото обсъждане съм убеден, че именно избирателите на БСП декларираха,

По тази причина действително залата прие това решение тогава и аз искрено се надявам, че днес Четиридесет и първото Народно събрание няма да ревизира това прието тогава с единодушие решение от народните представители. А защо Народното събрание тогава прие това решение с единодушие? Защото прегледът на тази практика на платено обучение в държавните висши училища показа, че има кръстосано финансиране между два финансови потока и често пъти това води до тежки закононарушения.

Нещо повече, критериите бяха различни, защото ръководителите на висшите училища и преподавателският състав дори знаеха, че трябва да се запази всеки платен студент до края на обучението, тъй като това носи допълнителни приходи във висшите сметка рефлектираше върху тежко влошаване на качеството на обучението и качеството на получения документ като диплома за завършено висше образование. Третото, което искам да изтъкна – ние сме страна, член на Европейския съюз. Уважаеми колеги, в целия Европейски съюз няма подобна практика. Във Франция има 51 държавни университета. Всеки студент там плаща една и съща такса за университета, независимо дали е от България, Франция или от където и да било. Не можем ние да въвеждаме една норма, която не е европейска и която няма да даде никакъв резултат. А това, че няма да даде никакъв резултат, личи от следния текст, който наистина е уникален по своето съдържание, че студентите ще могат да се обучават срещу заплащане само при наличие на незаети места като броят им не може да надхвърли 10% от общия образователен капацитет на висшето училище. Къде ще се появят тези незаети 10%? Има основно три хипотези. Първата че специалността е непривлекателна. Значи там, където студентите не искат да отидат, се въвежда платено обучение. Второ, че университетът е непрестижен, което също така е важно. И трето, че самата специалност по нагласите на обществото, няма перспективи за развитие. Софийският Софийският университет, нашата Алма Матер предлага текст, защото се изказа становището, че всъщност инициативата идва от ръководството на Софийския университет, който няма да работи в тяхна подкрепа. Защото там ще има най-голям брой кандидат-студенти, там местата реално ще бъдат запълнени. А някои университети, да не ги назовавам поименно, където няма достатъчно кандидати, изведнъж ще могат да имат втори финансов поток под формата на платено обучение. А ако се заделят 10% за платено обучение, тогава наистина се получава една тежка несправедливост – кандидат-студенти, които са показали по-висок успех, но не такъв да бъдат в челото, а да са в последните 10%, ще бъдат изместени от кандидат-студенти с по-нисък успех, но имащи възможност да си заплатят. Затова, уважаеми колеги, с пълна убеденост апелирам към вас – не подкрепяйте тази промяна. Тя няма да изпълни предназначението си и ще доведе до тежки последици за системата на висшето ни образование. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, господин Иванов. Има ли реплики към изказването? Заповядайте, господин Стоичков. Благодаря, уважаеми господин председателстващ. Вземам повод от думите на колегата Иванов за опита във Франция и в Европа и използвам формата на реплика, тъй като аз съм напълно съгласен с него, но трябва да се върнем и в България. от анкетираното население в България през м. юни 2010 г. са против въвеждане на платеното обучение в държавните висши училища. Следва да имаме статистиката, да имаме експертизата, да имаме изходните данни за това как тази мярка се приема от българското общество – не само в европейските страни. Интервюираните категорично са били на мнение, че това ще доведе до спад на нивото на образование и нивото на наука във висшите училища, защото една от новите политики в МОН, която също заслужава внимание, е научните институти към Българската академия на науките да преминат като управление и научна разработка в университетите. Питам аз: доколко университетите ще бъдат мотивирани да извършват научна дейност, като загърбват платената си образователна дейност? На последно място, следва да прочетем внимателно законодателната програма на Министерския съвет до края на годината. Там се вижда, че през м. октомври се планира нов ремонт на Закона за висшето образование. Според мен тогава е времето, когато разполагаме със статистика и от настоящата кандидатстудентска кампания – какви са незаетите бройки, какъв е интересът към отделните специалности, и с една промяна в Закона за висшето образование в началото на м. октомври да решим и този проблем. Благодаря за вниманието.

Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Уважаеми господин Стоичков, аз Ви благодаря, че сте поръчали и е проведено такова социологическо изследване. То всъщност е в пълен унисон със становището, което както Вие, така и аз, така и други колеги заехме тук, в залата. Ние трябва да отчитаме обществените нагласи, още повече когато тези нагласи почиват на един изстрадан опит, който ни даде възможност преди 10 години да се освободим от раково образование в нашето висше училище. Нека да не допускаме рецидив. това, което Вие казахте – че предстои нов Закон за висшето образование, е допълнителен аргумент да призова колегите от ГЕРБ: нека отложим този въпрос за есента, когато управляващата партия чрез своя ресорен министър ще ни предложи този нов закон и когато ръководството на министерството с лицето си ще застане пред нас

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, Изслушахме доста пространни, интересни и на моменти верни акценти с оглед на тези поправки, които внасяме. Провокирана от това, че моето име стои под този проект като вносител, ще изложа кратки аргументи и едно експозе от друга гледна точка, като нюансирам своето изказване като контрапункт, а основа на мислене, базираща се на едно друго рационално начало. Слушах пространното изказване на господин Местан, на места изключително верните съображения на госпожа Богданова, дясната страна на залата и в мен се събужда едно странно усещане за връщане назад във времето и за едно ново, парадоксално според мен, обединение в една позиция. Какво имам предвид и защо аз ще подкрепя този законопроект? На първо място, за пръв път ще си позволя несъгласие с позицията на проф. Станилов, който каза, че това е кризисна мярка. Не, проф. Станилов. Времето е твърде различно и, най-малкото, неудобно е на някои хора да стоят в тази зала и да говорят, когато знаят за какво иде реч днес, в този момент и за какви кризи и социални политики говорим. На второ място, когато подхождаме към изследване на състоянието на висшето образование, към желанието на една част от студентите то да бъде неплатено, защо не изследвахме процента на неграмотност в българското общество? Ремарка. Защо искаме да поставим контрапункт и да забравим тази колаборация, която би трябвало да съществува между държавните учебни заведения, така наречената в юридическите акценти публична държавна собственост, и частните такива? По никакъв начин. Единственото поле на територия, в която може да има разминаване, в която може да има различие, е това те да носят качествено образование и да тичат на пътеката на съвършеното образование. Но в никакъв случай не трябва да бъдат контрапункт един на друг. Защо трябва да рамкираме желанието, ще го кажа направо – латентните способности на студентите, да спираме желанието им в определен момент те да пренасочват своите желания? Вие забравяте, че те са деца и се развиват и че в един момент могат да имат едно желание, което да се промени драстично в хода. Вие сами имате деца и много добре знаете кога те желаят да бъдат във Втора английска гимназия, а отиват в 35-о СОУ, защото там също има английски език. Защо ще правим двоен стандарт и ще затваряме това желание? Говорихте за европейски стандарти, за европейско безплатно образование. Защо не говорим за европейски пазар, в който нашите български студенти, равностойни на тези от Европейския съюз и Шенгенското пространство, могат да общуват по същия начин; и че това е не само образователният пазар, а след образователния идва изборът на пазара на труда? Това също е изключително важно. Искате да оставим нашите грамотни студенти да бъдат в България и само тук? Не е ли право на техен избор? Още нещо искам да кажа. Увеличаването на марша на входа и на изхода е дълго лелеяна мечта в нашето образование. Нашето образование трябва да отвори позицията си на входа и да я регламентира и затвори на изхода, за да има равностойно качествено образование. Що се касае до конкуренцията между учебните заведения, какво по-добро от това да избера дали ще плащам по-малка такса в Софийския университет, където ми харесва тази специалност, или ще наливам пари в частния университет, където дори нямам представа дали ще ме приемат? Защо не желаем повече български образовани граждани, които да имат своето право и желание на избор? Ако той не е приет и реално е записано, може да промени своето желание и да отиде там. Когато става въпрос за корупция и за това, че едва ли не ще слагаме пранги на ректорите на университетите, защо забравяме за тяхната автономия, за автономията на висшето образование, за това, че те ще регламентират тези приходи в своите собствени академични правилници, които се решават от Академичния съвет? Защо подценявате тяхното право на мониторинг и на правилно решаване, ако трябва редукция и разпределение на финансовите средства? При това положение да се върнем във всички стопански единици и да не наливаме средства там, където априори решаваме, че управителите няма да имат регламентираното право да управляват тези средства! Политическа партия ГЕРБ, освен че ще изисква такива правилници, това е право, разбира се, на автономните университети, ще направи възможен този мониторинг и правилно разпределение на този ресурс. Завършвайки ще кажа: ще гласувам за по-доброто образование на българските студенти! Колкото повече, толкова повече! Благодаря ви. реплика няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Стоилов.

Като искате да се давите, ние няма да ви пречим! Като искате да застанете срещу 65 процента от българското общество с тази мярка – ние няма да ви пречим. Последствията са ваши! Благодаря за вниманието.

Господин председател, госпожи и господа народни представители! Не мисля да говоря дълго, но все пак да заявя възможност за удължаване на времето, тъй като може би и други мои колеги кратко ще се включат в днешната важна дискусия. Почти всички аргументи бяха казани. Аз не искам да ги повтарям, но искам да приветствам позицията, която тук изразиха представители на Синята коалиция, на „Атака”, на Движението за права и свободи. Смятам за напълно естествено

в нея имаше противоречиви становища, включително и от наши представители, но в крайна сметка позицията на парламентарната група беше в подкрепа на премахването на платеното висше образование в държавните висши училища. Това най-малкото би трябвало да бъде знак за БСП, че се разделя с така наречения социално-либерален модел, който видяхме какви резултати ни отчете на изборите през 2001 г., така че ние заставаме на тези наши изконни позиции, които поставят образованието и здравеопазването като висши ценности, които не трябва да бъдат поставени главно в зависимост от финансовите възможности и пазарните условия, които са грижа на цялото общество и задължение на държавата. Този законопроект – тук само искам да Ви поправя, не бъдете наивни, той не е просто инициатива и дело на няколко народни представители от ГЕРБ. Това е политическа инициатива на ГЕРБ, благословена от Министерството на образованието. Защото тя е отговор на няколко други въпроси, които бяха обсъждани в тази зала и по които ние заехме категорична позиция – затова, че държавата, както се сочи в мотивите на законопроекта, намалява с около 20% бюджета на държавните висши училища. Това беше гласувано в измененията на Закона за бюджета. В същия Закон за бюджета се гласува възможността да бъде увеличена издръжката, която поемат студентите за своето образование от една трета на до 50%. И това е третата стъпка, която завършва този процес – да се отвори една ниша за платено обучение пак в държавните висши училища, което е един реверанс към част от ръководствата на висшите учебни заведения, към част от преподавателите. Тоест, когато държавата не изпълнява своя ангажимент, вие може да получите това, което искате и на това, на което имате право, от самите студенти и по двата начина веднъж увеличавайки таксите, втори път допускайки платеното обучение. Забележете как те се доближават. Нормативно определената издръжка, която трябва да плащат студентите под форма на такси, може да бъде до половината, а тук се предвижда „не по-малко от 70%”, при така нареченото частно обучение. Правилно беше казано, че, ако употребя този груб израз, част-пром в държавните висши училища не е европейска мярка. И като преподавател аз искам да заявя, че никога не съм се възползвал от тази възможност да се преподава на студенти от платено обучение, смятайки че това е наистина една мярка, която не съответства на посоката, в която трябва да се развива българското висше образование. Затова именно ние трябва да се противопоставим, защото намаляването на държавната поръчка е друго средство, което може да доведе до създаването на допълнителни възможности за студенти – платено образование, но това, което мен ме смущава повече, не е дискусията в пленарната зала. Смущава ме това, че днес аз не чувам никакъв глас от страна на студентските съвети

от място.) Сигурно имате нещо в потвърждение, господин Станилов, но не мога да Ви чуя оттук. Също така искам да приветствам тези организации на студентите, които не са подкрепили тази мярка. Колебливата позиция на министерството е смущаваща, защото след като първоначално министърът на образованието и науката изразяваше резерви към въвеждането на този рецидив в българското образование, постепенно той започна мълчаливо да го одобрява – доказателство, за което е проявената инициатива от народните представители. Отсъствието на човек от ръководството, тъй като не всички сигурно са в чужбина или заети с нещо по-важно, е също доказателство за опита да не се декларира публична позиция, а да се окаже мълчалива подкрепа за този законопроект днес. И накрая искам да обърна внимание и на темата за студентските такси. Според мен ние трябва да настояваме държавата да поеме изцяло нормативно определената издръжка на студентите в държавните висши училища, което включва осигуряване на необходимата база, осигуряване на преподавателския процес, включително и на тези, които го осъществяват, а студентските такси да бъдат разходно ориентирани и те да служат за допълнителни възможности и услуги, които да ползват студентите – за библиотеки, за общежития, за спортни съоръжения, за културни прояви в рамките на университетите. Тоест, всеки трябва да прецени от какво има нужда допълнително и дори равнището на таксите да бъде различно в зависимост от това какви услуги те осигуряват на студентите. Сега се оказва, че никой не може да каже до къде участва държавата и до къде самите студенти в неясното разпределяне на тези средства. Това би била една нова политика, с която България може да даде определен тон, за да покаже, че държавата се ангажира с основното, а таксите са въпрос на избор от самите студенти, ако искат да ползват това, което университетите предлагат като съпътстващо тяхното обучение и даващо възможности за тяхното цялостно образователно, културно и физическо развитие. Затова аз съм сигурен, че днес голяма част от народните представители аргументирано ще отхвърлят предлагания законопроект, но ГЕРБ, които ще го подкрепят, всъщност ще покажат едно крайно задълбочаване на дясната политика – нещо, на което ние сме свидетели в най-чувствителните социални области. Едно управление, което разделя българските младежи! Едно управление, което застава на страната на богатите, защото те няма да бъдат притеснени от тези мерки! Едно управление, което проявява липса на загриженост към бъдещето, към младите и към тези, които се нуждаят от най-голяма социална подкрепа! Това ще бъде днес вотът, другото са просто разпоредби. Благодаря. Благодаря, господин Стоилов. Реплика към изказването – заповядайте, госпожо Дукова.

Благодаря Ви, господин председател. Само една кратка реплика към господин Стоилов. Той е юрист. Би ли могъл да ми дефинира „богати” и „бедни” в днешно измерение? Кой създаде социалните предпоставки и икономически условия за разслояване на богати и бедни? Защо априори лишавате мен и моите деца като не толкова състоятелна и не толкова богата, което личи от декларацията, да се обучавам по начин, по който искам?

Госпожо Дукова, мисля, че въпросът Ви кой е критерият, за да определим кои са бедни и богати, трябва да е получил отговор от всеки, влязъл в тази зала, защото ясно е, че доходите, имуществата определят различните, както ги наричат децилни групи в обществото, и това е факт, който винаги може да бъде установен обективно. Коя е причината, за да има бедни и богати? Това е характерът на устройството и на съвременните общества, особено съкрушителният български преход, който доведе до допълнителна, нечувана в нашата история социална поляризация и до обедняване на големи слоеве от населението, така че тук въпросът трябва да бъде адресиран към всеки един от нас. Ние се намираме на финала на този преход, чиито последствия трябва да преодоляваме, а не да задълбочаваме, защото много от хората ви избраха, за да намалите тази ножица, за да преодолеете тези несъответствия. Въпросът за причините е много по-голям и аз не мога да го изчерпя в отговора на репликата. Но третото, което казахте, за мен е нелогично: защо да пречим на хората да учат както искат и да си плащат? Ние говорим тук за тези, които не биха могли да учат, ако си плащат, а не за тези, които, ако имат пари, могат да си платят и в България, и в чужбина. Как поставяте въпроса за равенството между хора, които са в различно социално положение, и казвате: „Защо отнемате правото на някой да си плаща?” Този, който има средства, винаги и навсякъде може да си плати. Ние говорим за тези, които или не могат, не трябва да искаме от тях да плащат – за това е дискусията. Мисля, че нейното обръщане я превръща в някакъв абсурд. Заповядайте, господин Николов. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тук бяха казани много аргументи, стана ясно какво искат вносителите и каква е тяхната позиция. Искам съвсем накратко да се опитам да разсъждавам върху това, което не е на повърхността. Не какво искат вносителите, а защо го искат, чии са интересите, които би защитил този законопроект, ако стане закон? На първо място, очевидното – на онези, които нямат знания, искат да учат. Не говоря за пари, госпожо Дукова, а за онези, които нямат знания, а искат да учат и не могат да влязат било чрез оценка от зрелостни изпити, било от конкурсен изпит.

После това ще бъдат лекари, които ще лекуват българските граждани, независимо че нямат знания, защото тук не става въпрос на избор къде ще учиш. Ако искаш да учиш платено в друго учебно заведение било частно или като друга обществена услуга, ти можеш да си заплатиш да учиш, защото ти се предлага друга услуга. Тук става въпрос за същата услуга на същото държавно висше училище, което някои получават безплатно, а други получават платено. На второ място, интерес би трябвало да имат тези ръководства на факултети, които искат да търгуват със знание. Или по-точно не със знание, а искат да търгуват Какво е състоянието в момента? Обърнете внимание, в момента капацитетът на висшите училища в България е с няколко хиляди бройки повече от броя на зрелостниците, завършващи гимназия. Какъв е проблемът тогава?! Тук става въпрос не за хора, които трябва по някакъв начин да влязат в учебно заведение, а за тези, които просто нямат знанието и качествата да преминат било зрелостни изпити, било кандидатстудентски изпити. На трето място, този закон би могъл да обслужва интересите на онези ръководства, които, увеличавайки чрез платеното обучение натуралните показатели, ще получат по-голяма субсидия от всеки един данъкоплатец – от всеки един от нас. Какъв е изводът? Става въпрос наистина за едно недопустимо смесване на държавно финансиране с доплащане на частни услуги. Вече чух преди малко тезата, която чувам за много законопроекти - че законопроектът имал несъвършенства, но можел да бъде поправен между две четения. Колеги, не може да бъде поправен, защото философията му е сбъркана. Още повече, какво да поправиш на един законопроект, който е изключително кратък, освен да смениш същността му? И не на последно място, колеги, на какво ставаме свидетели днес? Единият вариант според мен е, че група народни представители от ГЕРБ или цялата група на ГЕРБ се опитва да бламира собствения си министър Игнатов Игнатов и правителството – зад гърба им внасят законопроект и искат да го наложат със сила в Народното събрание, защото министърът и правителството не вземат отношение. Не мисля, че е добра практика мнозинството да бламира собствените си министри. Другият вариант е обратното – министърът и Министерският съвет се крият зад гърба на госпожа Банковска и още няколко народни представители, защото знаят несъстоятелността на това, което се внася тук, и затова мълчат и не казват нищо. Добрият вариант, разбира се, е вносителите да оттеглят този законопроект. Ако не го оттеглят, срам за тези, които ще го подкрепят. Благодаря. Други изказвания? Няма. Закривам дискусията по така обсъждания законопроект.

Подлагам на гласуване на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 054-01-54, внесен от Галина Банковска и група народни представители на 15 юни 2010 г. Гласували

Комисията разгледа законопроекта на свое заседание, проведено на 1 юли 2010 г. На заседанието присъстваха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството: госпожа Екатерина Захариева – заместник–министър, госпожа Петя Тянкова – съветник, и госпожа Мариана Тотева – началник отдел в дирекция „Държавна собственост”. От името на вносителя законопроектът беше представен от госпожа Захариева. госпожа Захариева. С оглед защита на държавния интерес, в чл. 16 от Закона за държавната собственост се предлага създаване на ал. 7, която предвижда, че отдадените под наем имоти - публична държавна собственост, не могат да се ползват извън предназначението им. Прецизират хипотезите, при които се отнема правото на управление върху имот - частна държавна собственост, и имот - публична държавна собственост, и се определят компетентните органи. Предлагат се и промени в Глава трета - „Принудително отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди”. Предпоставка за започване на производството за отчуждаване на недвижими имоти за задоволяване на държавна нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, е влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти за задоволяване на държавни нужди, или одобрен подробен устройствен план (ПУП), който предвижда изграждане на национален обект, за който е налице влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение. Наличието на държавна нужда е обективна предпоставка. Принудително отчуждаване на собственост за държавни нужди ще се извършва при запазване на условията тези нужди да не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение. Промените целят в максимална степен да се осигури приоритетното и своевременно изграждане на национални обекти. Избраните средства за постигане на тази цел са разумни и подходящи при справедлив баланс между защита на частната собственост и националния интерес. В чл. 34а от Закона за държавната собственост се предвижда за изграждане на национални обекти, когато отчуждаваните имоти или части от имоти са частна общинска собственост, те да преминават безвъзмездно в собственост на държавата от датата на обнародване в „Държавен вестник” на решението на Министерския съвет. Този способ е установен в правната ни система, чрез който се дава възможност всеки заинтересован правен субект да се запознае с акта. Актът не следва да се съобщава лично поради големия брой адресати в преобладаващите случаи на отчуждаване. Предвидено е и оповестяване на видно място в сградата на общината. Допълнени и прецизирани са текстовете, които определят от кой момент настъпва отчуждаването. Срокът, след който може да се поиска отмяна на отчуждаването, се предвижда да бъде увеличен на 6 години за изграждане на национални обекти, когато мероприятието по подробния устройствен план не е започнало или имотът не се използва по предназначението, за което е отчужден, при запазване на принципа за компенсиране на вредите. В Преходните и заключителните разпоредби е предвиден срок от 6 години, след изтичането на който и след връщане на изплатеното обезщетение ще може да се иска отмяна на вече извършено отчуждаване, ако мероприятието по подробния устройствен план не е започнало или имотът не се използва по предназначението, за което е отчужден. Създава се правна възможност инвеститорът на национален обект да влезе и да строи в чужд имот срещу задължението за заплащане на обезщетение за времето от въвода в имота до влизане в сила на отчуждението. Това ще може да стане само след влизане в сила на подробния устройствен план, предвиждащ изграждане на национални обекти. Предвижда се отмяна на чл. 44а, който дава възможност на политически партии да закупят имот - частна държавна собственост, ако той им е предоставен под наем по съответния ред, политическата партия е участвала в избори за Народно събрание самостоятелно или в коалиция, представена е в Народното събрание самостоятелно или в коалиция на основание изборните резултати. С оглед осъществяването на държавна политика за деконцентрация се засилват правомощията на областните управители и отговорността им за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта, предвидени в Закона за администрацията. Във връзка с това се предвижда да отпадне съгласуването от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството относно извършването на разпоредителни сделки с имоти или части от имоти - частна държавна собственост, и относно отдаването под наем на свободни, непредоставени на ведомства държавни жилища, ателиета и гаражи. Чрез промяната на чл. 54 от Закона за държавната собственост се ограничава кръгът на субектите, които биха могли да придобият безвъзмездно право на собственост върху имоти - частна държавна собственост. Безвъзмездното прехвърляне на собствеността ще може да бъде само в полза на общините за изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, както и на други лица в случаите, предвидени със закон. Разпоредбите на чл. 56 и чл. 58, ал. 4 от закона се изменят по отношение на кръга от субекти, на които може да се отстъпи безвъзмездно право на ползване или да се учреди безвъзмездно право на строеж в полза на общини за изпълнение на техни функции или за трайно задоволяване на обществени потребности, както и в полза на други лица в случаите, предвидени със закон, при забрана за извършване на търговска дейност. Предвижда се отпадане на правната възможност право на надстрояване и пристрояване на съществуващи сгради, изградени върху държавна земя, да се учредява на собствениците на жилища в тези сгради или на техни пълнолетни низходящи, ако са с незадоволени жилищни нужди. Прецизират се текстове, касаещи вписването на актовете за държавна собственост и на актовете за поправка на актове за държавна собственост в службата по вписванията, случаите на съставяне на нови актове за държавна собственост, както и на актове за поправка на актове за държавна собственост. Предлага се нова редакция на чл. 69, ал. 3 от Закона за държавната собственост в съответствие с разпоредбата на § 60 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за държавната собственост, съгласно която всички актове за държавна собственост, с изключение на актовете за обектите и имотите - изключителна държавна собственост, и за имоти - собственост на българската държава извън страната, подлежат на вписване в службите по вписванията. В съответствие с предлаганите промени в Закона за държавната собственост се редактира ал. 4 на чл. 58 Закона за общинската собственост и се отменя ал. 5 на същия член. Действащата разпоредба на ал. 5 на чл. 58 от Закона за общинската собственост създава възможност за наличие на два акта за собственост - държавна и общинска, за един и същ имот, което поражда правна несигурност. Тя противоречи на чл. 5 от Закона за държавната собственост. Актът за държавна собственост е официален документ, съставен от длъжностно лице по ред и форма, определени в Закона за държавната собственост, и обстоятелствата, констатирани в него, имат доказателствена сила до доказване на противното. Съществува установена порочна практика общините да съставят актове за общинска собственост за имоти/части от имоти, за които вече са налични съставени актове за държавна собственост, без да е поискано тяхното отписване. Предлага се създаване на нова ал. 3 на чл. 79, предвиждаща възможност за отмяна на акт за общинска собственост по административен ред от областните управители, когато незаконосъобразно е актуван имот - държавна собственост, като общинска собственост. Основната част от предложенията за изменения и допълнения на ЗУТ са в глава деветнадесета, уреждаща начина на оспорване на индивидуалните административни актове по устройство на територията. Предлага се нов особен начин за конституиране на страните в административно-правните спорове по обжалване на индивидуалните административни актове за одобряване на подробни устройствени планове, който да даде възможност на съда бързо и ефективно да стигне до решаване на делата по същество. По аналогия на правомощията, които има административният орган по Административнопроцесуалния кодекс при оспорване на актовете му по административен ред, с оглед процесуална икономия, е предвидено при подаване на жалба до съда, органът да може да преразгледа въпроса сам или по искане на лицето, по чиято инициатива е бил издаден актът, или да отмени оспорен индивидуален административен акт за одобряване на подробни устройствени планове, или за одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива, както и да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му в 7-дневен срок от получаване на жалбата и със задължение за уведомяване на заинтересуваните страни. По този начин се осигурява възможност правният спор да приключи и да отпадне необходимостта от образуване на дела и пренасяне на спора в съда. Влязъл в сила подробен устройствен план, а не документ за собственост, както е в останалите случаи, ще бъде предпоставка за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти, по които се издава разрешение за строеж за изграждане на национален обект или общински обект от първостепенно значение. Това ще даде възможност да се ускори реализацията на значими за обществото проекти. Със същата цел – ускоряване реализацията на значими за обществото проекти, каквито са националните обекти и общинските обекти от първостепенно значение, са и предвидените промени в Закона за опазване на земеделските земи и в Закона за горите освобождаване от заплащането на държавна такса и промяна на предназначението по силата на закона, с влизане в сила на подробния устройствен план. В проведената дискусия взеха участие народните представители Янаки Стоилов, Юлиана Колева, Искра Фидосова, Екатерина Михайлова, Четин Казак и Емил Радев. Госпожа Колева изрази становище, че с предложението в § 3 се създава оборима презумпция за доказателствената сила на акта за държавна собственост. Същият има декларативен характер и няма правопораждащо действие. Не е необходимо това да бъде разписвано, тъй като и в практиката до сега не е създавало проблем. Госпожа Михайлова приветства внасянето на законопроекта и подчерта, че в други разглеждани вече от Комисията по правни въпроси законопроекти с преходни и заключителни разпоредби се правят промени в Закона за държавната собственост, което не е редно. Трябва първо този законопроект да бъде разгледан в пленарна зала, а след това другите, предвиждащи промени в същия закон, за да има необходимия ефект. Господин Казак обърна внимание, че продажбите на имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка над 500 000 лв. се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, а ако имотът е предоставен на Министерството на отбраната е по друг ред – след решение на Министерски съвет, и постави въпроса кое налага тази диференциация. На поставения въпрос госпожа Захариева отговори, че поради спецификата на имотите на Министерство на отбраната, в същото имат специално създадени структури и приет план, по който ще се раздържавяват имотите. Необходими са специални познания, тъй като имотите на Министерство на отбраната са специфични.

Господин Радев приветства, че в законопроекта е предвиден механизъм за обезщетяване на собствениците, като е предвиден не само държавният интерес, но и частния, както и обезщетения за пропуснати ползи и вреди. Предложи в § 14, към предвидените сделки, за които съдията по вписванията е длъжен да издаде удостоверение, да се добавят и апортните производства. След проведеното обсъждане и гласуване със 17 гласа „за” и 4 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 002-01-54, внесен от Министерския съвет на 18 юни 2010 г.”

На свое редовно заседание, проведено на 1 юли 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 002-01-54, внесен от Министерския съвет. В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Националното сдружение на общините в Република България. От името на вносителите законопроектът бе представен пред членовете на комисията от госпожа Екатерина Захариева – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Основната цел на предложения законопроект е насочена към въвеждането на по-голяма бързина в процеса на принудителното отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди. Законопроектът предлага два съществено нови механизма, в случаите, когато се касае за изграждане на обекти с национално значение. Първият от тях е свързан с възможността в тези случаи отчуждаването да се извършва въз основа на одобрен подробен устройствен план, за който е налице влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение. Вторият предвижда възможността, когато подробният устройствен план е влязъл в сила и е издадено разрешение за строеж, да се влезе във владение на имота в извън урбанизираните територии и да се започне строителството преди да е влязъл в сила актът за отчуждаване, като на собственика се дължи предвиденото в законопроекта обезщетение. В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от предложените промени, като същевременно бяха направени и някои бележки по отделни текстове от законопроекта. Не се споделят предложенията за промените в частта за характера на акта за държавна собственост и предвидената възможност областният управител да отменя актове за общинска собственост. Предложените промени по същество възстановяват предишни разпоредби от закона, които са променени през 2008 г. с разбирането, че всички актове за собственост са равнопоставени. Актът за държавна собственост удостоверява възникването, изменението и погасяването на правото на собственост и няма правопораждащо действие, а е само декларативен, констативен акт. Всеки акт за собственост, бил той нотариален, за държавна собственост или акт за общинска собственост, който се оспорва, се отнася пред съда като спор за материално право на собственост. Поставя се въпросът как областният управител ще определя незаконосъобразността на актувания като общински имот. Актът за държавна собственост не е от категорията на индивидуалните административни актове. Поради това той не може да бъде предмет на административно производство, както е предвидено в законопроекта. Той може да се оспорва само в исков процес по общия ред, като преценяващият орган е съдът. В контекста на предложените промени в Закона за държавната собственост са и промените, предложени с Преходните и заключителни разпоредби в Закона за общинската собственост по отношение на съставянето на актове за общинска собственост за имоти, които по силата на закон са преминали в собственост на общините. Тези промени са неприемливи, тъй като поставят общините в неравностойно положение. Не на последно място неприемлива е и предложената отмяна на чл. 61 от Закона за общинската собственост, който регламентира реквизитите на акта за общинска собственост. Въвежда се и неоправдано дълъг срок за ограничение от десет години за общините, когато с решение на Министерския съвет безвъзмездно им се прехвърля собственост върху имот – частна държавна собственост. В същия срок общините нямат право да продават, заменят и даряват тези имоти. Ако все пак бъдат извършени такива сделки, те ще се считат за нищожни. За нарушенията на тези разпоредби е предвидена административно-наказателна санкция – глоба на кмета на общината в размер от 30 хил. до 50 хил. лв. Следва да се има предвид, че кметът еднолично не може да се разпорежда с имоти – общинска собственост, без решение на общинския съвет, поради което и предвидената санкция е неоправдана. На следващо място – предложението в законопроекта в случаите, когато се предвижда отчуждаване на общински имоти, те да преминават безвъзмездно в собственост на държавата, е в противоречие с конституционния принцип за предварително и равностойно обезщетение. По визираните по-горе разпоредби от законопроекта бе изразено отрицателно становище от Националното сдружение на общините. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 8 гласа – 0 гласа – „против” и 2 гласа – „въздържал се” предлага на Народното събрание Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 002-01-54, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС

„ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 002-01-54, внесен от Министерския съвет на 18 юни 2010 г. Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 30 юни 2010 г., на което обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 002-01-54, внесен от Министерския съвет на 18 юни 2010 г. В работата на комисията взеха участие господин Илия Ангелов и госпожа Магдалена Станчева от Изпълнителната агенция по горите, госпожа Евгения Митрова, госпожа Стойка Куртева и госпожа Юлия Стойкова от Министерството на земеделието и храните, господин Борислав Петков и господин Стефан Асенов от Българска асоциация на собственици на земеделски земи и експерти. С предложения законопроект се цели ускоряване на процеса на изграждане на значими за обществото обекти и своевременно усвояване на средствата от фондовете на ЕС. Прецизират се и се допълват разпоредби, регламентиращи придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – държавна собственост, както и актуването на имоти – държавна собственост. Предвижда се отдадените под наем имоти – публична държавна собственост да не могат да се ползват извън предназначението им, да се преотдават и да се ползват съвместно по договор с трети лица. Уреждат се хипотезите, при които се отнема правото на управление върху имот – частна държавна собственост и имот – публична държавна собственост, като се определят компетентните органи. Предлага се принудително отчуждаване на собственост за държавни нужди ще се извършва при запазване на условието тези нужди да не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение. Определянето на пазарната цена на имотите ще става на базата на осреднените пазарни цени от всички вписани възмездни Определянето на пазарната цена на имотите ще става на базата на осреднените пазарни цени от всички вписани възмездни сделки. Като предпоставка за започване на производството за отчуждаване се визира влязъл в сила подробен устройствен план за изграждане на обекти за задоволяване на държавни нужди или одобрен подробен устройствен план за изграждане на национален обект, за който е налице влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение. Със законопроекта се предвиждат изменения относно начина на доказване на държавната нужда. Одобреният подробен устройствен план, за който е влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение, по своите последици е приравнен на влязъл в сила акт по отношение на изпълнението на акта. или самият акт за одобряване бъдат отменени, административният орган ще е длъжен да възстанови положението преди отмяната на акта. Предвижда се за изграждане на национални обекти, когато отчуждаваните имоти или части от имоти са частна общинска собственост, те да преминават безвъзмездно в собственост на държавата от датата на обнародване в „Държавен вестник” на решението на Министерския съвет. Заповедта на областния управител ще се обнародва в „Държавен вестник” и ще се оповестява на видно място в сградата на общината. Създава се правна възможност след влизане в сила на подробния устройствен план и до влизане в сила на решението за отчуждаване, инвеститорът на национален обект да влезе във владение на имота или части от него, намиращи се извън урбанизираните територии, и да строи в него срещу задължението за заплащане на обезщетение за времето от въвода в имота до влизане в сила на отчуждението. да включват евентуалните доходи на собствениците. Определя се реда, по който собствениците на имоти могат да правят писмени възражения, предложения и искания по проекта на подробен устройствен план и да обжалват акта за одобряване на подробен устройствен план в съда. Отменя се възможността политически партии да закупуват Урежда се възможността за замяна и продажба на имоти – частна държавна собственост,

становище на Министерството на земеделието и храните, че съгласува по принцип предложения законопроект, като са направени конкретни предложения за прецизиране на част от текстовете. Становището беше представено от госпожа Стойка Куртева, която изтъкна, че предложенията се свеждат до правилата за регистрация на собствеността и до по-прецизното уреждане на процедурата при вписване в кадастралните карти, в имотния регистър, в службата по вписванията и в картата на възстановената собственост. В становището е изразено несъгласие промяната на предназначението на гори и земи от горския фонд и на земеделски земи за изграждане на национални и на общински обекти от първостепенно значение да се извършва безвъзмездно, тъй като тези средства се използват за компенсационно залесяване и за опазване на земеделските земи. След проведените разисквания Комисията по земеделието и горите с 12 гласа „за”, 4 гласа „против” и 1 глас „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона

„ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост № 002–01–54, внесен от Министерския съвет на 18 юни 2010 2010 г. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост бе разгледан на заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 1 юли 2010 г. Законопроектът бе представен от госпожа Екатерина Захариева – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и госпожа Петя Тянкова – съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Становища по законопроекта изразиха представители на Министерството на земеделието и храните. Целта на проекта е да се създадат предпоставки и условия за ускоряване на процеса на изграждане на значими инфраструктурни проекти и за своевременното усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз. За реализирането на тази цел със законопроекта са предвидени редица изменения и допълнения в Закона за държавната собственост, както и в Закона за общинската собственост, Закона за пътищата, Закона за железопътния транспорт, Закона за устройство на територията и в други закони. Измененията и допълненията са предимно в режима на отчуждаването на недвижими имоти. Отчуждаването на недвижими имоти ще се извършва само за задоволяване на държавна нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин. Когато се налага отчуждаване на недвижим имот във връзка с изграждането на национален обект, за да започне производството по отчуждаването, ще е достатъчно да има одобрен подробен устройствен план, за който е налице влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение, а не както в останалите случаи – самият подробен устройствен план да е влязъл в сила. Във всички случаи разбира се трябва да е доказано наличието на държавната нужда конкретния имот, който подлежи на отчуждаване, както и че тя не може да бъде задоволена по друг начин. Ако разпореждането за допускане на предварително изпълнение бъде отменено, административният орган ще е длъжен да възстанови положението преди отмяната му, тоест изграждането на националния обект ще може да започне след влизането в сила на подробния устройствен план. За ускоряване на процесите по изграждането на национални инфраструктурни проекти и респективно за усвояване на средствата от фондове на Европейския съюз, предвидени за тяхното изграждане, се предлага още мероприятията по изграждането да започнат в 6-месечен срок от отчуждаването на имотите. В случай че това не бъде направено, собствениците на отчуждените имоти ще имат право да искат отмяната на отчуждаването, след като върнат изплатеното им обезщетение. Друга предпоставка, която ще доведе до по-бързата реализация на важни национални обекти, е предвидената възможност инвестиционните проекти, по които се издава разрешение за строеж за изграждане на национален обект да се съгласуват само въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, а не въз основа на документ за собственост, както е в останалите случаи. В Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта е предвидено изменение на Закона за пътищата. В него се предвижда автомагистралите да бъдат определени като национални обекти, за да важат за тях особените правила при отчуждаването на недвижими имоти, когато това се налага за изграждането на обекта, както и всички останали правила, свързани с изграждането на обекти, чието финансиране е от фондовете на Европейския съюз. Разписани са основните характеристики на автомагистралите. В хода на дебатите по законопроекта бе изразено становище, че е необходимо внимателно да бъде преценена необходимостта от създаването на тези текстове в Закона за пътищата, тъй като предложението на вносителя до голяма степен се припокрива с дефиницията на „автомагистрала” от Закона за движението по пътищата. Ако бъде преценено, че е необходимо създаването на дефиниция на „автомагистрала” и в Закона за пътищата, то би следвало текстовете да се прецизират, за да бъде избегнато противоречивото тълкуване на определението от двата закона. След проведената дискусия народните представители – членове на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, се обединиха около становището, че съществува необходимост от приемането на изменения и допълнения в Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията, Закона за пътищата и в Закона за железопътния транспорт, чрез които да бъдат създадени условия за ускоряване на процеса на изграждане на значими инфраструктурни проекти и за своевременното усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз. Поради тази причина законопроектът следва да бъде подкрепен, като бъдат отчетени изразените становища, бележки и предложения. Предвид изложеното Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 8 гласа „за”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 Благодаря, господин Крайчев. От името на вносителите – становище или изказване? Заповядайте,

Уважаеми дами и господа народни представители, аз няма да повтарям мотивите на вносителите. Всички, които са ги прочели, са им ясни. Апелирам и призовавам да подкрепите внесения от Министерския съвет Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, тъй като основният мотив, който се чу и от докладващите от комисиите, е ускоряване на реализирането на проектите не само от европейските средства, а по които инвеститор са държавата и общините. С предвидения проект е направен баланс между защита на държавния и обществен интерес и съответно частния интерес. Считаме, че са предвидени добри механизми за ускоряване на процесите не само с подобряване на процедурите по отчуждаванията, които всички знаете, че са едни от най-големите проблеми при реализацията на обектите – както от държавата, така и от общините, но и със съкращаването на сроковете в Закона за устройство на територията с една втора за администрацията, когато се одобряват проекти от национално и първостепенно общинско значение. Предвидено е също така и изключително важни са разпоредбите, с които се изменят Законът за горите и Законът за опазване на земеделските земи, а именно с поне шест месеца по изчисление на експертите ще се съкратят сроковете по крайния акт за одобряване на един инвестиционен проект. Промяната на предназначението на земите и горите да става от датата на влизане на подробния устройствен план, който всъщност показва гарантирането на държавната нужда. Разбира се, възможно е въз основа на становищата, които чухме при приемането в комисиите на първо четене на проекта, да бъдат направени някои чисто редакционни промени с цел подобряване на законопроекта, но този законопроект беше многократно обсъждан, съгласуван два пъти, с обществени дебати, с Националното сдружение на общините. Уважаеми дами и господа народни представители, считаме, че с приемането на този законопроект наистина ще се задоволят важни обществени интереси по ускоряването и реализацията на големите общински и държавни проекти. Благодаря ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа, колеги! Внесеният Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост наистина е от изключителна важност, защото изпълнението на големите проекти от национално и първостепенно значение от държавата и общините страда от различни пороци, свързани със забавяне във времето. Бяхме свидетели в годините как имаше дори съдействие – за съжаление ще го кажа – и на съдебната власт, когато изразходвахме много време и трябваше да се плащат големи стойности за отчуждителни процедури. Така че мотивът, с който се внася този закон, е важен и правилен. Въпросът обаче, който искам да поставя пред вас – ще се огранича в частта на националните и първостепенните проекти от държавата и общините, е да обърна внимание между първо и второ четене да не реализираме едно друго залитане. От едната крайност – с желанието да ускорим изпълнението на тези проекти, да не стигнем до другата крайност – в чистата експроприация на собственост, разбира се, подложена с добри намерения от наша страна. Защото логиката на закона е в две посоки. Приравняваме влезлия в сила подробен устройствен план с подобен одобрен и влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение с две цели. Едната линия на поведение е да ни разреши да правим инвестиционните проекти, да ги одобряваме, да издаваме строителни разрешения, което досега изискваше наличие на документ за собственост, и втората линия – това е новият начин за доказване на държавната и общинска нужда и оттам обосноваването на нуждата от принудително отчуждаване. Дотук добре! Но ако погледнем правата на собствениците, има две неща, които смущават. Създава се нова ал. 4 в чл. 32, който образно казано – ще го опиша по-просто или ще се постарая да го направя. Представете си, че вие сте собственици на даден имот, върху който е действал предходен подробен устройствен план и е имало потенциал за изграждане на определени застроявания, което вие по една или друга причина, особено при икономическа криза, не сте реализирали. Уважаеми дами и господа, това са придобити конституционни права на собствениците със заложен потенциал. С въвеждания член и ал. ние казваме просто и ясно, че ако вие, уважаеми собственици, не сте успели, без значение по каква причина, да реализирате това застрояване, а вероятно вие сте вложили средства, вероятно вие и вашето семейство разчитате на тези бъдещи доходи, то в зависимост от това какво е моментното състояние на влизането в сила на новия подробен устройствен план или такъв одобрен с предварително влязло в сила разпореждане, ние го оценяме към моментното му състояние на ползване. Аз мисля, не съм юрист, че това е грубо погазване на конституционните права на собственост в нашата държава. Тук трябва да бъдем изключително прецизни, пак казвам, повлияни от общата добра воля и добро намерение да не направим много други бели и да не засегнем много други интереси. Другото важно нещо. При изпълнението на един проект – инфраструктурен, национален или с първостепенно значение, има различни процедури, които обикновено вървят паралелно. Това са процедурата за подробния устройствен план, процедурата за промяна на предназначението, процедурата за издаване на разрешение за строеж и процедурата за отчуждаване и обезщетяване. Какво обаче правим ние с новия законопроект за изменение и допълнение? Ние въвеждаме един текст в Закона за устройство на територията – чл. 149, ал. 2, мисля т. 1, с който казваме, че при наличието на този одобрен ПУП с предварителното влязло в сила разпореждане, собствениците на тези имоти и тези, които държат вещните права на строеж, не могат да бъдат вече страна по различни процедури на обжалване. общини си разчистваме пътя и казваме: „Уважаеми собственици, извиняваме се, но с това, което правим, ние просто разчистваме терена и единственото, което можете да направите вие, е да обжалвате ПУП, но в крайна сметка по всички други действия ви отстраняваме от законните ви и, вероятно, конституционни права”. Така че още веднъж обръщам внимание на т. 2. Ние трябва да помислим как, следвайки нашата цел, да не изпадаме в тази конфузна ситуация. Третото нещо, на което искам да обърна внимание. Положителното във внесения Законопроект за изменение и допълнение е, че се разписват как ясно ще се оценява стойността на имотите с конкретния алгоритъм всички сделки от последните 12 месеца, а ако са повече от 20, взимаме последните 20. И това е добре, спира се възможността за спекулиране и за подбор на конкретни сделки. обаче трябва да погледнем внимателно и другата страна. Предварителното изпълнение дава право да започне и самото строителство, макар че в мотивите пише, че само влезлият в сила ПУП дава право за строителство. Аз лично не можах да намеря текст, където това е ограничено. Представете си казус: влизаме в един имот, започваме да изграждаме един обект, но по една или друга причина той се проваля. Никъде в изменението не видях необезщетяване до влизането в сила на отчуждението, а не видях другия казус – ако това отчуждение в крайна сметка не влезе в сила, ние загубим време на собствениците – година, две, шест, както е за големите национални обекти, през това време текат циклите на икономическата активност в света, и човекът пропусне времето да ползва своя потенциал, как ще го обезщетим? Ето, това е третото нещо, на което бих искал да обърна вашето внимание. Парламентарната група на Коалиция за България ще се постарае между първо и второ четене да внесе определени текстове без да накърняваме идеята на закона. Ще помоля и другите колеги от другите парламентарните групи да помислят в тази посока. Защото

проблемът, който се опитва да реши този законопроект, е стар. Той е в това да се намери баланс между държавната и обществена нужда, от една страна, и частния интерес, независимо дали е частен интерес на физическо лице или на община, или на самата държава. Известни са предишни опити в предишни парламенти този баланс да бъде регулиран, някои от тях неуспешни, някои по-малко. Но аз мисля, че този опит е много рискован и дебалансиран. Познаваме текста на Конституцията, който казва, че отчуждаване може да се извърши само при наличие на държавна нужда, когато тя не може да бъде задоволена по друг начин и, че обезщетението трябва да е предварително и равностойно. Тук законът се опитва по един малко малко йезуитски начин да реши този проблем – проблемът кога има държавна нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин. Досегашният ред предвиждаше, че когато Министерският съвет издаде съответния акт за отчуждаване, лицето, което е засегнато от акта, има право да отиде на съд и да доказва налице ли е нуждата

тълкувание и прилагане на закона. Сега, с новата разпоредба, в текста на чл. 32, ал. 2 императивно се казва, че наличието на ПУП доказва наличието на държавна нужда, която не може да се удовлетвори по друг начин и собственикът на терена е в капана на закона. От една страна, има ПУП, който се обжалва и оспорва по други процедури, от друга страна, има акт на Министерския съвет, или на органа по отчуждаването, в който той не може да докаже липсата на тази нужда. Защото законът му отнема това право. От тази гледна точка това е изключително непочтено и аз си мисля, че е в противоречие с конституционния принцип, че нуждата че нуждата трябва да бъде доказана, както трябва да бъде доказано наличието на факта, че тя не може да бъде задоволена по друг начин. А това всъщност е водещият, основният текст в закона. Другите неща са процедури. Аз не искам да коментирам онези текстове, които дебалансират равнопоставеността между държавата и общините. Достатъчно е човек да прочете внимателно доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление и накрая да се запита: защо становището е „за” приемане на закона? Така че законът поставя кръг от много тежки въпроси. Прогнозата е, че той ще бъде приет на първо четене. Ние ще се въздържим, защото ще настояваме евентуално между двете четения наистина частната собственост да не бъде поставяна в капана на новите законови разпоредби и частният собственик да няма възможност да защити правата си. Благодаря Благодаря, господин председател. Колеги! Господин Бисеров, наистина в нашата комисия имаше дебат, и то много сериозен, по този въпрос. Трябва да Ви уведомя, че обсъждането на тези промени протекоха в период от 4-5 месеца. Няколко пъти на ниво комисия, на ниво експерти беше обсъждан този вариант на законопроекта и ако наистина в него има някакви елементи, които трябва да се доизчистят между първо и второ четене, бъдете сигурен, че това ще бъде направено. Но като цяло ние в комисията се обединихме и застанахме зад тези изменения, защото смятаме, че водеща трябва да бъде основната идея, която преследва този закон, а именно ускоряване на процедурите, които, както Вие сам казахте, е въпрос, който с годините е търкалян, търкалян и така или иначе не е намерен най-добрият баланс. Може би и сега няма да бъде намерен най-добрият баланс в тези взаимоотношения държава, собственици и общини, но така или иначе дава един много по-добър вид, много по-добър начин на тези взаимоотношения. Смятам, че в този смисъл трябва да подкрепим този законопроект, а наистина между първо и второ четене има неща, които сме ги отбелязали в доклада, трябва да бъдат променени. Бих си позволил да спомена актовете за общинска собственост, които областният управител, преценявайки, че са незаконосъобразни, да ги отменя, има детайли, които наистина ще бъдат променени, бъдете уверен. Важното е да постигнем основната цел, а тя е ускоряване на процедурите и облекчаване на държавата и на инвеститорите в този нелек процес при реализацията на такива национални проекти.

Господин Татарски, аз визирах становището на вашата комисия не с елемент на упрек, като комисия, която наистина се е задълбочила в слабостите на закона и открива голяма част от тях. Но аз продължавам да считам, че отнемането, практическото отнемане на възможността на собственика на отчуждавания имот да доказва липсата на нужда и наличието на друг начин тя да бъде удовлетворена, е отнемане на конституционно право. За това става въпрос. А всъщност ключът, за да заработи този закон по-бързо, както Вие казвате, е точно този текст, тази опашка, която се слага в текста. Това, че сте отбелязали несъвършенството на закона по отношение на

1:1 ще бъде само за сметка и единствено на правата на гражданите да си защитят правото на собственост. За това става въпрос. А не това, за което Вие казвате. Още един път поздравявам вашата комисия, че толкова задълбочено и в толкова толкова кратък срок е извадила важни неща от този закон.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

На първо място, смятам, че тогава, когато един имот е земеделски и към момента на одобряването и влизането в сила на един подробен устройствен план, който предвижда изграждането на национален обект, преди това е бил земеделски, той трябва да се отчужди като такъв. Това е смисълът на разпоредбата. Независимо, че с предишен подробен устройствен план, може дори да е по инициатива на негов съсед, е предвидено някога да бъде за строителство. Но ако земята е земеделска или е горски фонд към момента на влизане в сила на подробния устройствен план за задоволяване на обекта, то тогава е редно тук да се защитават и другите обществени интереси на хората, които плащат обезщетенията. В мотивите В мотивите и в § 23 също е записано, че може да започне да се строи само когато подробният устройствен план е влязъл в сила и е влязло в сила разрешителното за строеж. По отношение на критиките за неравнопоставеност между общините и държавата, наистина тези текстове може би трябва да бъдат прецизирани, но ние сме съгласували закона с Националното сдружение на общините. И истината е, че Националното сдружение на общините няма против текста. текста. С цел защита на общинската собственост се забранява продажбата на земи, които държавата е предоставила безвъзмездно на общините. Друга реплика е по отношение на това, че с този закон лишаваме възможността на собствениците да оспорват – категорично това не е така. Собствениците могат да оспорват подробния устройствен план, могат да оспорват акта за отчуждаване. Така че правителството наистина иска да балансира този закон между обществения и частния интерес. Ако някъде има недоразумение и някои разпоредби звучат неясно,

С доклада на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм ще ни запознае

№ 054-01-51, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 3 юни 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 30 юни 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Делян Добрев и група народни представители. На заседанието присъстваха господин Емил Караниколов – изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, господин Димитър Бъчваров – член на Надзорния съвет на Агенцията, доц. Евгения Пенкова – член на Сметната палата, господин Лъчезар Борисов – началник на отдел в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, госпожа Петя Дянкова – съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството и др. Законопроектът беше представен от народния представител Делян Добрев. От името на вносителите беше отбелязано, че с последното изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на новосформираната Агенция за приватизация и следприватизационен контрол бяха делегирани функции по продажбата на имоти частна държавна собственост. Практиката обаче показва, че някои от разпоредбите в Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за държавната собственост са предпоставка за тълкуване на нормите, а също така води до блокиране на някои от продажбите на имоти частна държавна собственост. Предложеният законопроект предвижда, от една страна, решаването на тези проблеми, а от друга – създаването на условия за по-бърза продажба на имотите частна държавна собственост с данъчна оценка под 500 000 лв. По-конкретно със законопроекта се предвижда продажбата на имотите частна държавна собственост с данъчна оценка под 500 000 лв., да се извършва от областните управители. Прилагането на този ред ще има положителен ефект върху бюджета, тъй като, от една страна, приходите от продажба на имоти се отчитат в централния бюджет над черта, а от друга – сделките ще бъдат реализирани по-бързо. По този начин Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол няма да бъде натоварвана с изключително голям обем от сделки за малки имоти и ще концентрира работата си върху продажбата на по-големи, значителни и стратегически имоти с данъчна оценка над 500 000 лв., както и върху приватизацията на акционерното и дяловото участие в търговските дружества. Законопроектът детайлизира и процедурите за продажбата на имотите частна държавна собственост, които са предоставени за управление на или придобити от държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Продажбата на такива имоти ще се осъществява по реда на Закона за държавната собственост, както и досега. Със законопроекта се предвижда решението за приватизация на имота - частна държавна собственост с данъчна оценка над 500 000 лв., да се приема от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след предложение на ръководителя на ведомството, което управлява имота, или от областния управител в случаите на чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост. Процедурата за приватизация ще бъде предхождана от решение на Министерския съвет, с което ще се определя методът и условията за приватизация на имота. С цел на избягване на тълкуване, точно и конкретно е дефинирано понятието „започната процедура”, тъй като в Закона за приватизация и следприватизационен контрол е предвидено започнатите процедури да се довършват по стария ред. От името на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма господин Лъчезар Борисов подкрепи законопроекта, като подчерта, че ясно ще се определят органите, които ще извършват продажбата на имоти частна държавна собственост. Изпълнителният директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол господин Емил Караниколов, госпожа Петя Дянкова от името на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и доц. Пенкова от Сметната палата подкрепиха законопроекта без бележки. Господин Димитър Бъчваров – член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, изтъкна, че в момента 52 органа се разпореждат с държавна собственост и че агенцията е специализиран орган за продажба на държавна собственост с необходимия капацитет да извършва тази дейност. В заключение той добави, че за него разумният проект на данъчната оценка на имотите държавна собственост е 50 000 лв., тъй като в момента само два имота са с оценка над 500 000 лв. Народните представители Анна Янева и Мартин Димитров поставиха въпрос относно това знае

на данъчната оценка би могъл да се прецизира с цел относителна равномерност в разпределението на продажбите между областните управители и агенцията. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: – 13 народни представители, без „против” и „въздържали се” – 4 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол,

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще ви запозная с доклада на Комисията по правни въпроси: „На свое заседание, проведено на 10 юни 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 054 01 51, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 3 юни 2010 г. На заседанието присъства господин Лъчезар Борисов – началник отдел в дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Законопроектът беше представен от госпожа Искра Фидосова. Тя посочи, че с преобразуването на Агенцията в Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, в сила от 5 март 2010 г., на новата агенция са делегирани правомощия по продажбата на имоти – частна държавна собственост. Тя заяви, че на практика се е оказало нееднозначно тълкуването на някои от разпоредбите в Закона за приватизация и следприватизационен контрол и в Закона за държавната собственост, което е довело до блокиране на продажбите на имоти – частна държавна собственост. Със законопроекта се цели да се внесе яснота между нормите на двата закона, като се предвижда продажбата на имотите – частна държавна собственост, с данъчна оценка под 500 хил. лв. да се извършва от областните управители. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол ще извършва продажбата само на по големи значителни и стратегически имоти с данъчна оценка над 500 хил. лв. Предлага се решението за приватизация на имот – частна държавна собственост, с данъчна оценка над 500 хил. лв. да се приема от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след предложение на ръководителя на ведомството, което управлява имота или от областния управител в случаите на чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост, а процедурата за приватизация да се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след решение на Министерския съвет. Законопроектът детайлизира и процедурите за продажба на имотите – частна държавна собственост, които са предоставени за управление или придобити от държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Продажбата на такива имоти ще се осъществява по досегашния ред на Закона за държавната собственост. С оглед точното прилагане на разпоредбата на § 24 от Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол в законопроекта се определя и кога продажбата се смята за започната, а именно когато е прието решение на управителния орган на държавното предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, издадена е заповед на областния управител за откриване на тръжна процедура или е прието решение на Министерския съвет. В заключителните разпоредби се предвижда и промяна в Закона за държавната собственост с цел привеждането му в съответствие с предложените изменения и допълнения. От името на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма господин Лъчезар Борисов подкрепи законопроекта, като подчерта, че с него ще се премахнат двусмислията в текстовете на двата като ясно ще се определят органите, които ще извършват продажбата на имоти – частна държавна собственост, и ще се разрешат проблеми, свързани с разпореждането на имоти – частна държавна собственост, предоставени на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. В дискусията взеха участие народните представители Любен Корнезов, Четин Казак, Искра Фидосова, Янаки Стоилов и Екатерина Михайлова. Господин Четин Казак постави въпроса за процедурата при продажба на имот – частна държавна собственост, предоставен на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Господин Янаки Стоилов обърна внимание да се прецизират текстовете с оглед недопускане на възможността за злоупотреби с разпоредбата на чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост, като посочи, че в едно търговско предприятие има множество обекти, включително обособени, които са на стойност под 500 хил. лв. и ще могат да бъдат продадени поотделно, като по този начин умишлено може да се раздели собствеността на едно предприятие на части и всяка една от тях да бъде до 500 хил. лв. Госпожа Искра Фидосова разясни, че когато данъчната оценка на имота е над 500 хил. лв., разпореждането с имота – частна държавна собственост, предоставен на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, ще се извърши от министъра, който упражнява правата на държавата в предприятието след решение на Министерския съвет. По отношение на имотите – частна държавна собственост, придобитите и предоставените им имоти – с разрешение на министъра, упражняващ правата на собственост на държавата. Тя допълни, че с внесения законопроект тези имоти са изрично изключени от приложното поле на закона. Обърнато беше внимание и на разпоредбата на чл. 44 от Закона за държавната собственост, като се изтъкна, че с допълненията в алинеи 1 и 2 е направено ясно отграничение между имотите – частна държавна собственост, за продажбата на които ще се прилага законът, от тези имоти, за които ще се прилага Законът за държавната собственост. Така например продажбата на имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка над 500 хил. лв. ще се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, а с данъчна оценка под 500 хил. лв. - от областния управител по местонахождението на имота при условията и по реда на Закона за държавната собственост и правилника за неговото прилагане. Госпожа Екатерина Михайлова постави принципния въпрос относно внасянето на изменения и допълнения със заключителни разпоредби в други закони. Тя посочи, че в Народното събрание се разглеждат няколко законопроекта, свързани с промени в Закона за държавната собственост. Във връзка с поставения въпрос госпожа Искра Фидосова заяви, че принципно подкрепя такова становище, но в конкретния случай се касае за взаимосвързани разпоредби, които следва да се приемат и влязат в сила по едно и също време. След проведеното обсъждане и гласуване с 10 гласа „за”, 1 глас „против” и 4 гласа „въздържали се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация